danas ceo dan raspravljamo o određenim sporazumima i evidentno je da smo svi saglasni da te sporazume treba prihvatiti.Na kraju krajeva, sve što se dešava između različitih grupacija, između različitih organizacija naroda, mora da se sprovede na osnovu nekih sporazuma. Ja mislim da tu nema nikakvih problema, da smo na dobrom putu i da ćemo te sporazume usvojiti.Ali, danas je i dobra slučajnost da su ovde dva ministra, ministar za rad, socijalna i boračka pitanja i ministar prosvete. To su veoma dve značajne oblasti na koje mi moramo danas da obratimo veoma važnu pažnju. Zašto? što nam je obrazovanje, odnosno prosveta osnova svakog sistema. Ne možemo da ne priznamo sebi da obrazovanje nema onaj status kakav bi trebalo da ima.Gospodin ministar je, sticajem okolnosti, Božijom voljom ili kako god da kažem, neko kome je omogućeno da obrazovanju vrati značaj i mesto na kome treba da bude. Obrazovanje je stub svakog sistema. I, gospodine ministre, nemojte da vam bude neprijatno da svom snagom i svom silom učinite sve da se obrazovanje vrati na mesto gde mu je oduvek bila situacija i položaj i onako kako je svuda u svetu.Meni je posebno drago, čuo sam danas da ste skoro bili u Institutu „Mihajlo Pupin“. Žao mi je što nismo koordinisali, pa da odemo zajedno tamo, jer ovde je većina ljudi danas spominjalo i Pupina i Teslu.Institut „Mihajlo Pupin“ na Zvezdari u Beogradu je jedna vrhunska naučna organizacija, naučna organizacija koja može svima da bude za primer, od koje može i mora da se uči. To su ljudi koji su dokazali da Srbija ima znanja, da ima iskustva, da ima moći i da može da bude na svakom mestu u svetu konkurentna.S druge strane, gospođa ministar se bavi radnim odnosima, boračkim pitanjima i socijalom. Tu nam je veliki problem.Gospođo ministar, ja poštujem vaš entuzijazam, poštujem vašu želju. Nadam se da ćete biti veoma uspešni i da ćete makar delimično uspeti da vratite deo radničkih prava koja su im uskraćena, da ćete omogućiti svim zaposlenima u Srbiji da budu dostojanstveni na svom poslu. Evo, reći ću vam zašto to pričam.Pretpostavljam da znate šta je mikser, pretpostavljam da znate šta je beton. Postoje ljudi u Srbiji koji su vozači tih miksera koji isporučuju beton na različitim gradilištima itd. Ja sam imao pritužbe od tih ljudi, koji mi kažu da su primorani da voze te mašine koje su zajedno sa betonom teške preko 40 tona po 15, 20 i 30 sati. To je nešto što je nečuveno.Mi moramo da učinimo sve da se tim ljudima obezbedi bezbedan posao, jer ipak, evo, mi smo poslanici ovde, kažu naš posao nije težak, zamislite da moramo da radimo 30 sati, a pogotovo kad neko 30 sati mora da vozi tu grdosiju od 40 tona.Znam tona.Znam da nije lako, znam da je to teško, da niste vi krivi za sve one propuste, koje smo i mu u Skupštini ovde pravili, za sve propuste koje su pravile i prethodne i ko zna koje vlasti, ali na vama je da pomognete da se to reši i da se tim i drugim ljudima, ima takvih slučajeva da ne govorim, imam i druge primere, ali da ne govorim, ovo mi je najdrastičniji primer.Ne želim da budem mnogo dug, jer ima još puno kolega koji treba da govore. I, na kraju, kuća se gradi od temelja i mi moramo da krenemo od temelja. Gospodin ministar obrazovanja mora da krene od temelja sa sa obrazovanjem i sa razvojem obrazovanja. Uskoro očekujemo i neki zakon o srednjem obrazovanju. U vašem Ministarstvu takođe mora da se krene od temelja.Šta bi to značilo kod nas u Srbiji? Znači, od lokala. Neću da krenem ono vaspitanje od kuće, deca, itd. Znači, sa lokalnog nivoa moramo da krenemo da nam na lokalu bude besprekorno, a kada bude dobra situacija na lokalu, lako ćemo stvoriti nadgradnju, lako ćemo doći u situaciju da napravimo razvojnu Srbiju, da Srbija bude mnogo bolja, mnogo lepša i mnogo pristupačnija za život.Da bih vam pomogao u tom vašem poslu, biću slobodan, nadam se da se nećete ljutiti, da vam poklonim po jednu knjigu „Planiranje lokalnog razvoja“, u kojoj ćete videti kako je autor profesor Tihomir Radovanović dao osnove, bukvar kako se to radi od lokalnog nivoa, pa na dalje. Hvala lepo. Hvala na pažnji.

Hvala, uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.Uvaženi potpredsedniče Vlade, gospodine Ružiću, gospođo ministar, dame i gospodo narodni poslanici, ovi sporazumi o kojima danas govorimo i o kojima ćemo diskutovati tokom današnjeg dana su naravno važni za Republiku Srbiju, važni su u ostvarivanju sveukupnih ciljeva naše zemlje, naravno, u što boljem geopolitičkom i spoljnopolitičkom pozicioniranju. Ovde se vidi čitava jedna lepeza zemalja i portfolio zemalja sa kojima Srbija gotovo na svakodnevnom nivou uspostavlja nove odnose ili razvija već postojeće dobre, tradicionalne odnose.Fokusiraću se ovde na na Sporazum za koji smatram da jeste najznačajniji za našu zemlju, ne samo sa aspekta koji govori o naučnoj i tehnološkoj saradnji i saradnji u oblasti obrazovanja između Srbije i SAD, što jeste za Srbiju jako važno, s obzirom da je Amerika država koja je najnaprednija u smislu inovacija, razvoja inovativne privrede i o tome govori činjenica da negde oko 85% ukupnog svetskog nivoa inovacija dolazi upravo iz SAD, da da su gotovo uvek svake godine na svim relevantnim listama kada su u pitanju univerziteti i fakulteti od 21. na svetu uvek od od 10-15 upravo dolazi iz SAD i ta saradnja za nas je, pored političke saradnje koja je ostvarena i koja je stvarno na jednom visokom nivou, prvenstveno zahvaljujući predsedniku Republike gospodinu Aleksandru Vučiću, jako važna.On je uspeo da za samo nekoliko godina uradi mnogo toga na planu saradnje između naše države i unapređenja saradnje između našeg parlamenta i američkog Kongresa, Senata, Stejt Dipartmenta, američke administracije i to je rezultiralo time da Srbija konačno ima konkretne rezultate i konkretne benefite od te saradnje. Smatram da treba da budemo potpuno pragmatični, potpuno otvoreni i potpuno iskreni i prema građanima i prema samima sebi. Jednostavno ne možemo da govorimo o bilo kakvom napretku, ne možemo da govorimo o modernizaciji države, ne možemo da govorimo o osnaživanju naše zemlje, a da naši odnosi sa Amerikom budu loši.Naravno, znajući to i imajući jasnu strategiju kako da razvija te odnose predsednik Aleksandar Vučić je podigao te odnose na jedan veoma visok nivo. Ono što može da raduje i nas ovde u parlamentu ali i građane Republike Srbije to je ta saradnja koja je zasnovana na ekonomiji, na novim investicijama. Ohrabruje to što će američki DFC, kao njihova najveća i najsnažnija razvojna agencija, da bude prisutan u Srbiji, što ćemo već u narednih u narednih nekoliko meseci, zahvaljujući Sporazumu o zaštiti investicija, imati mogućnost da koristimo, odnosno naši privrednici, posebno mikro, mala i srednja preduzeća, moći da koriste čak milijardu dolara sredstava kako bi unapredili kapacitete i mogućnosti sopstvenih kompanija, kako bi mogli da zapošljavaju ljude, kako bi mogli da zanove svoju tehnologiju, kako bi mogli da ulažu u istraživanje i razvoj. To je nešto što u stvari krasi srpsku diplomatiju u prethodnih nekoliko godina, a to je da odnosi sa svim državama u svetu budu bazirani na jasnom interesu i da budu bazirani na razvoju interesa građana Republike Srbije i naše države.Povodom ovoga moram da pomenem i činjenicu da je ministar inostranih poslova gospodin Selaković najavio za nekih mesec dana formiranje jednog posebnog sektora u Ministarstvu spoljnih poslova koji će biti zadužen samo za ekonomsku diplomatiju, i to jeste ohrabrujuće i govori jasno o tome da je Srbija počela u prethodnih nekoliko godina da se ponaša veoma pragmatično, s obzirom da se u mnogim razvijenim zemljama na svetu, daću samo primer Amerike, Brazila, mnoge razvijene, privredno razvijene zemlje učinak svojih ministara spoljnih poslova i ministarstava koje se bave spoljnom politikom upravo mere količinom izvoza i upravo mere količinom investicija koje to ministarstvo privuče u svoju zemlju.Znači, zemlju.Znači, odavno je prevaziđen taj model tradicionalne diplomatije koji se zasniva na protokolima, na tradicionalnoj saradnji. Mi danas živimo u jednom vremenu u kojem je potrebna proaktivnost, gde je potreban jedan posvećeni i ozbiljan rad na razvoju države, na njenom pozicioniranju i pogotovo kada se radi o jednoj maloj državi za svetske prilike, kao što je Srbija, potreban je jedan svakodnevni teški rad, kako bi mogli da prikažemo sve ono što Srbija može da ponudi u domenu potencijala za investiranje, u domenu potencijala za privrednu saradnju i naravno nove investicije.Koliko je ta politika bila ispravna, koliko je ona dala rezultate govori jasno činjenica da je Srbija u godini kovida, u godini ogromnih izazova tokom 2020. godine imala priliv stranih direktnih investicija negde oko 3,5 milijardi evra. To je čak 67% ukupnog nivoa investicija u celom regionu zapadnog Balkana i ako, i tome se nadamo, Srbija zadrži ovaj kurs i stabilnost

što dovoljno govori o tome da naša ekonomija doživljava jedan kvantni skok i da, što se tiče novih radnih mesta, novih tehnologija, novih investicija, ne moramo više da brinemo.To je ono o čemu je predsednik govorio pre nekoliko nedelja. To je jedna radosna vest, jedna radosna situacija i ambijent da danas građani Republike Srbije ne moraju prioritetno da razmišljaju o poslu i o radnom mestu. Posla ima. Investicija ima. Kompanija, domaćih i stranih koje ulažu u Srbiju, ima. Sada su na redu neki drugi prioriteti, neke druge stvari o kojima građani mogu da da razmišljaju i, naravno, to jeste najveći rezultat jedne države kada otkloni tu opasnost, a to jeste bio deo svakodnevnog života u našoj zemlji. Nažalost, od 2000. do 2012. godine najveći prioritet i u nekim istraživanjima javnog mnjenja najveći procenat građana Republike Srbije, kada se govorio o strahu, strah od gubitka posla je bio veći od straha od smrti, smrti, jer nije bilo posla, nije bilo mogućnosti da se ljudi zaposle jer je budućnost bila potpuno neizvesna.Sada mi govorimo i živimo i radimo u jednoj zemlji koja je dobar partner na globalnom nivou, u kojoj kompanije iz celog sveta rado ulažu i raduje nas da smo uspeli da se vratimo na put stare saradnje i savezništva savezništva sa SAD, a sa kojima imamo sjajnu političku saradnju. Nadamo se da će saradnja sa novom Bajdenovom administracijom da bude bar na istom nivou, kao što je to bilo od 2016. do 2020. godine kada je Ameriku vodio Donald Tramp i da će se zasnivati na ravnopravnim osnovama, na partnerstvu i na tome da SAD, kroz kroz svoj jedan pragmatični politički pristup, jednostavno priznaju Srbiji da ona ima legitimne interese na teritoriji Kosova i Metohije, da ima pravo da brani svoje nacionalne interese i svoj integritet i suverenitet i bezbednost i život građana Republike Srbije. Nadamo se da se neće od takve politike odstupiti.Kako će teći proces dijaloga i kako će se Amerika ponašati u tom narednom periodu, naravno, videćemo, ali mislim da nema vraćanja na ono staro, nema vraćanja na onu politiku ultimatuma koja je vođena do 2012. godine kada su Amerikanci očekivali od naših zemlje i od naših zvaničnika da samo konstatuju i potpišu da je tzv. Kosovo nezavisno i da slobodno može da dobije stolicu u UN. Sa takvom politikom je završeno.Predsednik Aleksandar Vučić je jasno pokazao i građanima Republike Srbije, ali i celom svetu koliko može da se uradi, koliko može da se napravi rezultata ako na jedan posvećen način vodite spoljnu politiku, ako na jedan znalački način vodite spoljnu politiku i ako u toj spoljnoj politici definišete, kako bi to rekli, jedan minimum interesa dve strane. U ovom slučaju govorim i o Americi i o Srbiji, a to je da se su se dve strane složile u prethodnih nekoliko godina da razrešavanje pitanja i problema svih na teritoriji zapadnog Balkana, odnosno jugoistočne Evrope, da je najbolji lek za to ekonomija, da je najbolji lek za to ono što Vučić predlaže, ima kao inicijativu već nekoliko godina i koja je konačno od američke administracije prihvaćena, a to je ekonomija prvo. Prvo ekonomija, slobodan protok roba, ljudi i kapitala. To je lek, to je model koji će pomoći narodima na zapadnom Balkanu da unaprede svoju saradnju i da na jedan lakši način rešavaju političke političke probleme.Naravno, Srbija je za ovo vreme od nekoliko godina od kada je vodi Aleksandar Vučić i SNS toliko ekonomski i vojno osnažila da ona predstavlja definitivno jednog relevantnog partnera međunarodnoj zajednici. Ono što jeste i što krasi Republiku Srbiju kada su u pitanju spoljnopolitički odnosi, a što Srbija nikada nije imala u proteklih 30 godina, to je pouzdanost. To je što je Srbija danas jedan pouzdan partner, tj. Srbija zemlja koja je definitivno možda jedina u regionu zapadnog Balkana koja je potpuno suverena, koja vodi potpuno suverenu politiku i čijeg lidera nije sramota da kaže da treba da se insistira na politici Balkan balkanskim narodima i da bi se mi lakše dogovorili ovde na zapadnom Balkanu oko rešavanja određenih političkih, ekonomskih, socijalnih i svih drugih pitanja nego kroz mešanje stranog faktora.Mislim da su to Amerikanci shvatili i mislim da će imati jedan mnogo fleksibilniji stav u nekom narednom periodu, s obzirom da su pre nekoliko dana, predsednik Bajden je izjavio da pitanje Tajvana ne sme da se dira i da tu se očekuje od Narodne Republike Kine, ali i svih drugih igrača da se to stanje koje to stanje koje postoji, odnosno stanje nekog poluzamrznutog konflikta ne dira. Onda i mi očekujemo ovde u Republici Srbiji da do konačnog rešenja dođemo kroz jedan dijalog, na jedan pragmatičan način, gde ćemo, kako to predsednik Aleksandar Vučić lepo kaže, doći u tu mogućnost da podjednako budu nezadovoljne sve strane.Mi se nećemo rukovoditi nikakvim „non-pejperima“ i nikakvim papirima koji definitivno sa ove distance sada možemo da kažemo, koji se poturaju našoj strani kao da svi ti svetski igrači i ljudi koji vode spoljnu politiku još uvek nisu shvatili da predsednik Aleksandar Vučić vodi jednu vodi jednu čvrstu, snažnu politiku koja je zasnovana na jasnoj viziji, na jasnim ciljevima koje Srbija ima, ne za narednih dve ili pet godina, nego za narednih 20 ili 50 godina za našu zemlju. Tako da se nećemo upecati na tu udicu, nego ćemo voditi i dalje računa o sopstvenim interesima, jačati svoju ekonomiju, jačati svoju Vojsku, jačati svoju socijalnu politiku.Naravno, moram to da pomenem, svega ovoga, dakle nema jačanja ekonomije, nema jačanja Vojske ako nema osnaživanja i ulaganja u nauku, ako nema ulaganja u obrazovni sistem i u sve moguće kapacitete i infrastrukturu koja se tiče obrazovnog sistema, jedne inovativne politike koja je zasnovana na razvoju informacionih tehnologija. Pokazalo se to, primer iz prakse, tokom borbe protiv Kovida 19 da nas je proces digitalizacije i proces implementiranja informacionih tehnologija u naš sistem državne i javne uprave, faktički doveo na to mesto da budemo nekada prvi, a nekada drugi u Evropi kada je u pitanju imunizacija i kada je u pitanju spašavanje života građana Republike Srbije.Očekujem od ministra i potpredsednika Vlade, gospodina Ružića, da nastavi sa snažnim zalaganjem za razvoj odnosa u oblasti obrazovanja i naučno-tehnološke saradnje sa SAD. Mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima vrlo slab uticaj Amerike kada je u pitanju obrazovanje i kada je u pitanju obrazovni sistem i nauka. Ne bi bilo loše da se radi i dalje na osnaživanju te vrste odnosa, ne zbog toga što što će to doneti u jednom brzom periodu neke velike rezultate, nego zato što to na dug rok može da donese do transfera tehnologija, do implementiranja i uvođenja jednog novog modela menadžmenta, odnosno „majn seta“ u naše kompanije, dakle načina razmišljanja naših mladih ljudi koji mogu i koji treba da imaju prilike da vide kako najbolje svetske kompanije rade, kakva je njihova povezanost sa naučnim tehnološkim institucijama.Pomenuću još jednu stvar, pre nego što završim. Svaka američka velika multinacionalna kompanija iza sebe ima naučno-tehnološki park, iza sebe ima jak jedan ili nekoliko univerziteta. To je možda model za Srbiju koji mi možemo da primenimo ovde, da iskoristimo i mogućnost da Amerikanci investiraju, kao što to radi američki kroz projekat od 100 miliona dolara, koji već završava naučno-tehnološki park na Novom Beogradu, ali da tu iskoristimo priliku da to uradimo i u nekim manje razvijenim delovima Srbije, na jugu, istoku Srbije, zapadu Srbije, kako smo kako smo to uradili sa autoputevima, kako to planiramo da uradimo sa železnicama, sa infrastrukturom zdravstvenog sistema, da premrežimo našu zemlju sa naučnim, tehnološkim parkovima jer mi imamo, ono što je najbitnije, što mnogi naši konkurenti nemaju, to je jedna jako obrazovana jako obrazovana i jako kompetitivna radna snaga.Dakle, naši mladi ljudi, posebno su visokoobrazovani, visokokvalifikovani, govore strane jezike. Imamo sjajnu infrastrukturu koju zajedno sa našim ne samo američkim partnerima, nego i drugim i ruskim i kineskim i svim drugima koji su zainteresovani za saradnju, možemo definitivno da kapitalizujemo i da dođe do još većeg rasta BDP u narednom periodu.Naravno, pohvalio bih na kraju i Sporazum sa Komonveltom Dominikane. Jako važna stvar. Pokazujemo da se vraćamo na nivo jedne ozbiljne diplomatije koja podrazumeva to da svakoj zemlji kada su u pitanju spoljni politički odnosi nema manje važnih, više važnih zemalja. Sve na ovom svetu su Srbiji važne s obzirom na naš politički problem i s obzirom na poziciju u kojoj se nalazi naša južna pokrajina, dakle Kosovo i Metohija.Komonvelt Dominikana je jedna od 18 zemalja koja je u protekle dve godine suspendovala priznanje tzv. „Kosova“ i naravno da moramo da obratimo posebnu pažnju i na te zemlje koje su pored velikih pritisaka, i to moram da napomenem, ogromnih pritisaka mentora tzv. „kosovske nezavisnosti“, posebno onih zapadnih mentora, to moram da istaknem, našli snage, našli umešnosti, mudrosti, ali i dovoljnog poštovanja međunarodnog prava da donesu suverenu odluku i da urade depriznanje, odnosno suspendovanje tzv. „Kosova i Metohije“.Ono što je suštinski važno još da kažem na tu temu, da ima mnogo zemalja na svetu koje bi to uradile, ali mi moramo da se borimo. Ja sa ove govornice mogu da kažem i to da sam siguran da 30% zemalja koje su priznale tzv. „Kosovo“ da je to plod i rezultat neaktivnosti, neznanja, nedostatka liderstva režima između 2000. i 2012. godine, posebno u periodu od 2008. godine, dana 17. februara, kada je tzv. „Kosovo“ proglasilo svoju nezavisnost svojim nečinjenjem, što možemo da podvedemo pod potpuno jedan anti-patriotski akt. To ne može više da bude ni problem neznanja, to ne može više da bude problem i loše percepcije međunarodnih odnosa.To je nerad, to je nečinjenje i ja sam siguran da je 30% tih zemalja koje su priznale tzv. „Kosovo“, priznale su samo zbog toga što su kosovski Albanci radili, bili na terenu, a nas to nije interesovalo, da te ljude od 2000. do 2012. godine, problem Kosova i Metohije, narod na Kosovu i Metohiji, naš religijska, kulturna, istorijska baština, apsolutno nije interesovalo.Sada dolazimo u situaciju da zahvaljujući jednoj mudroj politici predsednika Vučića polako ceo svet počinje da poštuje i da definitivno definitivno priznaje Srbiji legitimitet na Kosovu i Metohiji, odnosno legitimitet da Srbija vodi jednu posvećenu i snažnu borbu za svoj narod i za svoju baštinu na Kosovu i Metohiji. Mi ćemo sa takvom politikom nastaviti.Naravno, ono što je Srbiji prioritet i u narednom periodu to je to su otvorene ruke širom. Dakle, to je jedna otvorena liberalna zemlja u kojoj slobodno dolaziti, realizovati turističke aranžmane, ali investirati novac, raditi ovde, živeti. To je Srbija SNS, to je Srbija predsednika Aleksandra Aleksandra Vučića, to je moderna Srbija, to je zemlja koja je potpuno, potpuno u proteklih nekoliko godina promenjena. Hvala. Hvala Vlado.Znam da sam vam ja zakazao dve, tri sednice unapred. Tako da ovo što je Vlada govorio o Dominiki računaću da je pričao za narednu sednicu kad je to na dnevnom redu, pošto

želim da izrazim veliko zadovoljstvo što ćemo danas razmatrati Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između naše Vlade i Vlade Kvebeka, provincije Kanade.Važan zakon obzirom na tematiku regulisanja, velikog broja naših državljana koji žive i rade na teritoriji Kvebeka i obzirom na činjenicu da oblast socijalne sigurnosti između Republike Srbije i Kvebeka do sada nije bila regulisana međunarodnim ugovorom. Tačno je da je oblast socijalne sigurnosti i regulisan sporazumom između Republike Srbije i Kanade i da je isti stupio na snagu 1. decembra 2014. godine, ali njime nisu obuhvaćeni osiguranici na teritoriji Kvebeka jer u skladu sa pravnim ova kanadska provincija ima poseban penzijski plan i posebne ingerencije da zaključuje sporazume o socijalnoj sigurnosti, a pravni osnov sadržan je u odredbi člana 25. Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Republike Srbije i Kanade.Moram da naglasim da je ovo godina jubileja kada Srbija i Kanada obeležavaju 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a naš predsednik i naša Vlada i dalje kontinuirano rade na jačanju političkog dijaloga i na razvoju partnerstva srpsko-kanadskih veza u svim oblastima pa i u oblastima socijalne sigurnosti, a radi sveobuhvatne zaštite osiguranika na celokupnoj teritoriji Kanade.Brojna srpska zajednica živi na kanadskom tlu i predstavlja važan most između dveju zemalja.

i kojima se zaključivanjem ugovora omogućava da ostvare svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, kao i osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti.Takođe, bolesti.Takođe, ovim ugovorom su obezbeđena i neka dodatna prava za osiguranike, strana ugovornica, na primer zdravstveno osiguranje za upućena lica, zdravstvena osiguranja za studente.Za

priznaju prilikom sticanja ostvarivanja i utvrđivanja visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugoj državi ugovornici. Treće načelo odnosi se na isplatu davanja u slučaju promene prebivališta u drugu državu ugovornicu. načelo podrazumeva da korišćenje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja nije ograničeno na teritoriju na kojoj su ta prava ostvarena i obezbeđuje isplatu davanja na teritoriji druge strane ugovornice. Dakle, ako se lice koje je steklo ili bi moglo da stekne pravo iz obaveznog socijalnog osiguranja obuhvaćeno ugovorom nastani na teritoriji druge strane, prva strana ugovornica će mu i dalje isplaćivati ostvarena davanja, odnosno vršiće njihov transfer ugovor je zasnovan na opšte prihvaćenim principima. Zasnovan je na iskustvima naše zemlje u ovoj oblasti, kao i na standardima koje predviđa koje predviđa Uredba EU broj 883/04. Republika Srbija primenjuje sporazume o socijalnom osiguranju sa 31 državom, od kojih je većina sa članicama EU u kojima živi i radi veliki broj naših poslednjih nekoliko godina zaključeni su sporazumi sa Republiko Grčkom, Ruskom Federacijom. Zaključeni su i sa Kinom. U narednim mesecima očekuje se zaključivanje sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i stupanje na snagu Sporazuma sa Francuskom. Takođe, pokrenute su inicijative za zaključivanje sporazuma sa Holandijom i sa Italijom.Sa velikim zadovoljstvom zbog naših građana u danu za glasanje podržaću Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između naše Vlade i Vlade Kvebeka, kao i sve zakone koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem se narodnoj poslanici.Reč ima narodna poslanica LJiljana Hvala potpredsednici Narodne skupštine Republike Srbije.Uvaženi ministri, dame i gospodo poslanici, danas na dnevnom redu imamo tri sporazuma. Međutim, ja ću govoriti o jednom, a to je Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD o naučnoj i tehnološkoj saradnji.Ako smo rekli da je kultura način života, onda je naučno-tehnološka saradnja, odnosno nauka moć. Zato ja danas želim da govorim o ovom sporazumu. Pre svega radi se o tome da se zaštiti intelektualna svojina. Treba zaštititi intelektualnu svojinu pre svega zbog pronalazača, a zatim zbog njegove materijalne nadoknade. Ovde je taksativno navedeno šta treba uraditi da ne dođe do bilo kakvog kršenja ovog sporazuma i ja ću naravno u danu za glasanje glasati za ovaj sporazum.Ono što je meni jako bitno je da je Republika Srbija, njena politička opcija ili njen politički cilj EU, ali je neutralnost vojna. Zašto ovo govorim? Zato što imamo prijatelje i na istoku i na zapadu i sklapamo sporazume sa svim mogućim državama na ovom svetu. Jačamo diplomatiju. Jačamo bilateralne odnose. Zato danas Narodna Republika Kina je pomogla Srbiji tako što je revitalizovala Basen Bor, pa je to jedan od najvećih izvoznika trenutno u Srbiji. Takođe, Smederevo, Železaru.Setimo se samo da je naša zemlja bila potpuno devastirana. Takođe radimo i imamo izvanredne odnose sa Ruskom Federacijom, ali od prošle godine i naravno uvek smo imali dobre odnose sa SAD do devedesetih godina, a onda je bilo zahlađenje, znamo i zašto, naročito 1999. godine, bilo, ne ponovilo se, ničim izazvano, ali prošle godine zahvaljujući našem predsedniku gospodinu Vučiću koji je bio u Vašingtonu na poziv tadašnjeg predsednika gospodina Trampa potpisana je masa sporazuma. Prvi sporazum se odnosio na ekonomskim sporazum, odnosno osnaživanje ili normalizovanje odnosa ekonomskih Beograda i Prištine, ali i masa sporazuma koja su validna za Republiku Srbiju. Takođe, napravljena je i Regionalna kancelarija Fonda za razvoj, jer je masa investitora iz Amerike izrazila želju da investira baš u Replici Srbiji i to je dobro.Prvo, gradi se i gradi će se, od američkih para gradi se Moravski koridor. Takođe, napravljen je naučno-tehnološki park, ja bih pre rekla jedna ogromna korporacija. Firma je iz Atlante, koja se nekada bavila bankomatima, danas daje tehnološku podršku korporacijama u čitavom svetu, svim kojima je potrebna. Zapošljava 4.000 mladih ljudi, prosečna plata je 2.500 evra, što je izvanredno.Kad smo kod mladih ljudi, u Srbiju se vratilo 90.000 mladih ljudi upravo zbog ovakvih stvari, dva – Republika Srbija je odvojila pola milijardi ili 500 miliona evra upravo za projekte i za zapošljavanje mladih. Tako se radi.Što se ovog sporazuma tiče, jačaju se bilateralni odnosi, a setimo se samo naših naučnika - Tesla koji je neprevaziđen, zatim Pupin, i ne samo mlađih naučnika, odnosno Milankovića, klimatologa, pa je onda tu iz Leskovca koji je dobio sve moguće nagrade, gospodin Stojković, ali i Josif Pančić i masa naučnika, i ne samo naučnika, Republika Srbija prosto iznedri masu naučnika, mladih pronalazača, ali isto tako božanstvene umetnike, sportiste. Setimo se samo medalja koje smo dobili u grupnim i individualnim sportovima. Tu je Đoković koji je u individualnom sportu najbolji ambasador, kao što je nekad Tesla bio ili Pupin, sad je u sportu Đoković. I ne samo Đoković, nego masa mladih pronalazača. Gde god odemo mi dobijemo neku nagradu. Tu su fizičari, hemičari, matematičari.Znači, zaista još uvek jedna zdrava nacija i ja se time ponosim. Ponosim se što sam pripadnica koja živi… Ja sam srpkinja, sutra mi je i slava, ali i volim sve ljude koji žive u Republici Srbiji i volim sve ljude na ovom svetu koji imaju dobru nameru.Ono što još treba istaći je da Republika Srbija punom parom radi, ima masu projekata, od „mini Šengena“, nešto što je povezalo region i četiri slobode kapitala, robe, prometa i usluga, pa redom. Mi ćemo ovde imati vrlo brzo ekonomski samit, ali tu je i kao najvažnija digitalizacija. Mi smo po digitalizaciji na 10. mestu u svetu, molim vas, 4. u Evropi. Tako se radi zahvaljujući Vladi Republike Srbije i gospodinu Vučiću. Mi smo 10. zemlja u svetu po digitalizaciji.Godine 2018. je bilo digitalizovano 8.000 škola, sad je već 21.000. Znači, oko 30.000 škola. Nastavnici imaju laptopove. Bilo je 8.000, sad će biti obezbeđeno za još 18.000. Neka mi kaže neko ko u okruženju radi tako? Retko ko.Što se tiče infrastrukturnih projekata, e tu smo lideri u regionu. Zato ljudi i žele da ulažu baš ovde, zato što smo implementirali zakonodavstvo EU u sopstveno zakonodavstvo, imamo sigurne zakone, faktor stabilnosti smo u regionu. Zatim, a ne razdvajamo. Upravo ovaj „mini Šengen“ i mala Evropa treba da napravi tu stabilnosti i ekonomsku saradnju u okruženju. Naravno, Šengen je napravljen između Republike Srbije, Albanije i Severne Makedonije, ali smo pružili ruku takođe i Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ko želi neka izvoli.Gradi se osam autoputeva. Mislim da to niko u svetu trenutno ne radi. Osam autoputeva jedna zemlja koja ima sedam miliona stanovnika. Gradi se Moravski koridor, gradiće se Karađorđe, gradi se brzi put Ruma-Šabac-Loznica, gradiće se Fruškogorski koridor, gradiće se autoput između Beograda i Zrenjanina. Gradi se

Gradi se brza pruga od Beograda do Novog Sada, prva deonica biće završena već krajem ove godine, pa se onda nastavlja do Subotice, biće gotova do Budimpešte. Gradi je partneri iz Narodne Republike Kine. pre neki dan čujemo da će se graditi brza pruga Beograd-Niš, Niš –Skoplje, što je izvanredno.Takođe, ne mogu da ne spomenem da smo prvaci što se tiče regiona u vakcinisanju. Što je najvažnije, među prvima smo uvezli i respiratore i kompletnu opremu. Među prvima smo nabavili vakcine. Mi imamo četiri vrsta vakcina i to treba govoriti svaki dan, jer niko u svetu nema četiri vrste vakcina. Vakcinisano je preko tri miliona ljudi, revakcinisano preko 1,6 miliona ljudi. Ako nastavimo ovim tempom, a mislim da hoćemo, mi ćemo do Vidovdana moći da kontrolišemo ovaj virus u smislu da će ga biti 10 puta manje.Tako se radi. Ja sam sigurna da će, danas sam bila u domu zdravlja, vidim da je veliki red, jer nema više zakazivanja vakcinacije, bar jedno deset dana što me obradovalo, jer se mladi ljudi vakcinišu. Treba voleti sebe, ali i voleti druge i zaštiti sebe od drugih, jer mislim da je vrlo važno da ova lepa zemlja ne gubi više ni jednog čoveka, ni jednog jedinog čoveka. Izgubili smo umetnike, naučnike, mlađe, starije, trudnicu i decu. To se više ne sme nastaviti.Molim sve građane Republike Srbije, ukoliko su u mogućnosti, a nije im zabranjeno, ja sam prva od tih koja je bila na svim mogućim istraživanjima i kada su mi rekli da definitivno možete, ja sam primila vakcinu, jer imam silne alergije. Ako mogu ja, pa valjda može i neko drugi. Čujem da se fajzerom sada mogu vakcinisati deca koja imaju preko 16 godina. Sve trudnice, dojilje. Kineskom vakcinom mogu i deca koja imaju tri godine.Prema tome, građani Republike Srbije vakcinišite se. Ako se vi ne vakcinišete dolaze drugi. U Srbiji je vakcinisano 39 hiljada stranaca. Videli smo samo za dva dana je vakcinisano 22 hiljade stranaca.Još jednom apelujem na sve ljude da se vakcinišu i da definitivno Srbija krene da živi normalan život. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem se narodnoj poslanici LJiljani Malušić.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, na današnjem zasedanju raspravljamo o tri sporazuma. Jedan je vezan za saradnju u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja zaključen sa Republikom Srbijom i Ruskom Federacijom.Kao što reče moj kolega Marijan Rističević, čini mi se da kod nas postoji jedno mišljenje da je vrlo jednostavno i lako ući ući na tržište Ruske Federacije i da tu određeni propisi i pravila ne postoje što je daleko od istine.

Jako je teško prvo doći do tog tržišta, a zatim i održati se na tom tržištu i one pozicije koje imate.Ovaj sporazum koji zaključujemo sa Ruskom Federacijom svakako ide u prilog tome da olakšamo našim privrednicima razmenu određenih biljaka. To može biti i semenska roba i sve što postoji, a predmet je razmene između naše dve zemlje.Tu je i sporazum između kanadske provincije Kvebek i Republike Srbije u oblasti penzionog osiguranja. Naravno, imamo sad još jedan sporazum koji je takođe bitan, to je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD o naučno-tehnološkoj o naučno-tehnološkoj saradnji. To samo pokazuje da Republika Srbije može da sarađuje i sa istokom, i sa zapadom, i da je i među istočnim, a takođe i među zapadnim zemljama jako poželjan partner.Kada govorimo o jednom ovakvom sporazumu on je svakako za nas jako bitan. Sjedinjene Američke Države jesu jedna od naučno-tehnoloških najrazvijenijih, ako ne i najrazvijenija zemlja i svaka razmena iskustva sa SAD takođe je značajna za Republiku Srbiju.Ono

koju okuplja oko sebe Dragan Đilas, za njim zajedno i Šolak i pokušavaju uporno da predstave da Srbiju danas vodi nekakva krezuba Srbija.Oni su sami sebe prozvali elitom, sami sebe su učlanili u tu elitu i sami oni određuju ko može biti intelektualna elita Srbije, što je daleko od istine, daleko od svega onoga što zaista postoji u Srbiji.NJihov cilj je da prikažu kako su građani polupismeni ili nepismeni

sposobni, vredni, pametni, iznad svih nas, ne mogu da dođu na vlast zbog diktature koju sprovodi Aleksandar Vučić. To kažu, to tvrde, pritom zaboravljaju da narod smatra da su oni pametni za sebe, da narod smatra da Srbijom treba da vladaju oni koji rade u korist tog istog naroda i da Srbijom treba da vladaju oni ljudi koji ne nanose štetu pre svega svojoj državi. Kad to kažem, uvek ću da postavljam pitanje – šta je i kako je kulturna i intelektualna elita vladala Srbijom do 2012. godine?Već unazad nekoliko dana vodi se jedna jako oštra polemika koju je započeo predsednik Fiskalnog saveta čika Pavle, deda Pavle, kako ga već zovu, inače dopisni član SANU, koji je u koji je u oceni rebalansa budžeta za 2021. godinu u jednom delu napisao politički pamflet za koga se sada hvataju i Dragan Đilas i Šolak i čitav bivši režim. Kaže ovako, u tom političkom pamfletu: „Građani Srbije ne dobijaju 30 evra, nego će morati da vrate 33 evra, sa kamatom“, i to je sve što oni mogu da kažu. Pritom, intelektualna elita, kojoj sad, koliko vidim, pripada i predsednik Fiskalnog saveta, zaboravljaju jednu najvažniju stvar ne postoji država radi sebe, ne postoje građani radi države, nego država postoji radi tih građana i država je ta koja je dužna da radi isključivo u interesu svojih građana.Danima već traje jedna besomučna analiza kako para u budžetu za pomoć građanima Srbije nema i kako moramo da se zadužimo na finansijskim tržištima i računaju kamatu, sada pazite taj bezobrazluk, računaju kamatu sa kojom se zadužuje Srbija i upoređuje sa kamatom kojom se, recimo, zadužuju Francuska ili Nemačka. Pritom, možda bi bolje bilo da računaju kamatu kojom se danas zadužuje Srbija i kojom se zaduživala Srbija do 2012. godine, kada je vladala ta intelektualna elita. Danas je ta kamata pet puta manja i ove godine otplatićemo prevremen kredit kojim nas je zadužio bivši režim koji predvodi Dragan Đilas,

Neće ni da kaže gde su potrošili tih 700 miliona evra, neće da kažu šta je to u Srbiji napravljeno sa skupim kreditima koje smo podizali, a koje sada vraćamo, dok su oni bili na vlasti. li je napravljen jedan auto-put? Ne sećam se. Nestao je čitav auto-put od Preševa do Vranja, nestao. Da li je napravljena jedna bolnica? li je napravljena jedna predškolska ustanova? Ne, nego sada plaćamo tužbe građana Srbije, odnosno Beograda, za neopravdano i nezakonito podizanje cena od strane grada za predškolske ustanove koje je napravio Đilas. O tome intelektualna elita ne govori.Oni računaju da dok su oni na vlasti primenjuju sledeće pravilo, i Dragan Đilas i Šolak i Mišković. NJihovo pravilo je Luja XIV: „Država, to sam ja“. Otimaju sve što god pripada građanima, a smatraju da pripada njima, i to je najveći problem bivšeg režima. Zato više ne mogu da preskoče cenzus ni sa motkom uvis, pa dovode onog nesretnog izvršioca, on je najobičniji izvršilac, bivši guverner Šoškić, koji ponavlja onu mantru koju je postavio bivši pomoćnik ministra, bivši predsednik Saveta guvernera, današnji predsednik Fiskalnog saveta, deda Pavle, ponavlja uporno jednu određenu mantru, kako mi ne znamo da vodimo državu i kako odluke koje donosimo su štetne.Vidite štetne.Vidite kakav je to bezobrazluk, vrhunski bezobrazluk. Kaže bivši guverner Šoškić: „Ne treba da dajete subvencije privredi, jer investitori sami dolaze ako u državi postoji pravna i ekonomska sigurnost“. E sad možemo da polemišemo oko togada li treba ili ne treba davati subvencije, osim one velike laži koju je rekao – da se subvencije daju samo stranim investitorima. Ali ja sada moram da postavim jedno pitanje ako za vreme naše vlasti dolaze investitori zato što postoje određena podsticajna sredstva, zašto su za vreme njihove vlasti i domaći i strani investitori bežali iz Srbije?

Pričam o američkom „Ju-Es stilu“. Pobegao je zato što nije hteo da plaća troškove koje je pravio režim koji danas predvodi Dragan Đilas. Koji će ozbiljan investitor da vam dođe u Srbiju kada guverner Šoškić prodaje godišnje milijardu i po evra deviznih rezervi, a ne sačuva kurs dinara? Evo, ja vam tvrdim – neće niko. Koji će strani investitor da vam dođe u Srbiju ako taj isti Šoškić emituje državne hartije od vrednosti da bi pokrio i prikrio gubitak koji je napravila „Agrobanka“?

Novac od prodaje „Maksija“ plasirao po Kipru, po egzotičnim ostrvima, po Bugarskoj i po Sloveniji i Rumuniji, dinar nije ostavio Srbiji, toliko je verovao bivšem režimu, ali iz zahvalnosti što su mu omogućili da toliko novca napljačka nije o tome govorio.Što to ne kaže bivši guverner Narodne banke, da je njegov viceguverner zajedno sa njim falsifikovao Izveštaj o reviziji „Agrobanke“ i Razvojne banke Vojvodine u Republici Srbiji napravili štetu od milijardu i 700 miliona evra? Kolika je kamata koju ćemo da platimo na tu štetu? O tome ćuti Šoškić. Zato ja kažem – on je najobičniji izvršilac. Đilas i Šolak i Mišković koji su govorili: „Srbija, to sam ja“, uzimali su te pare i nemoj da se posipaju pepelom.I sad, što im je najviše žao – građani će dobiti novac. Kažu da kupujemo glasove. Aleksandar Vučić Đilasa i tu ekipu može da pobedi da mu vežete i ruke i noge i zapušite usta, jer ima rezultate iza sebe. Imaju i oni, ali iza njih je pustinja.

Građanima Republike Srbije treba taj novac. Žive već više od godinu dana u specifičnim uslovima, u uslovima pandemije, ograničenog kretanja, ograničenih sloboda, Ne onih ljudskih, to im je neograničeno, ali ne mogu da konzumiraju sve što bi hteli zbog epidemije. Zato se taj novac daje.Onda će da izađe bivši pomoćnik ministra i bivši predsednik Saveta guvernera Narodne banke a sadašnji predsednik Fiskalnog saveta i da kaže – ali samo 10% se od tog novca vrati u budžet kroz povećanu potrošnju. potrošnju. Nije tačno. Ali, da kažem da mu verujem. Evo, prihvatam tih 10%. A šta ćemo sa onim što su sačuvana radna mesta zbog tih 50 ili 100 evra što je dato? Kolika je tu korist države? Kolika je tu korist građanima? O tome čika Pavle ćuti, ne govori. Predsednik Fiskalnog saveta to neće da kaže, ni koliko smo sačuvali radnih mesta tim novcem, ni koliko je sačuvan ekonomski potencijal Srbije za vreme kada kriza prođe. I onda oni pričaju o diktaturi. A dovoljno je bilo da ako se neka emisija ne svidi Đilasu ili Šolaku ili Tadiću, da ta ista televizija ili taj isti urednik jednostavno više ne mogu da trguju na tržištu ekonomskih poruka. To je bila diktatura koju su oni pravili.I ako nam to treba da bismo navodno pobedili bivši režim, ništa lakše nego njih pobediti, mada se predsednik ne slaže sa mnom. Kad su bili raspisani izbori 2016. godine? Kada su mere fiskalne konsolidacije bile najžešće, kada su građani najviše trpeli posledice loših odluka bivšeg režima, kada smo mi kao SNS i predsednik tadašnje Vlade Aleksandar Vučić doneli mere fiskalne konsolidacije, tad smo i raspisali izbore da pitamo građane šta misle o onome što radimo u njihovom interesu. Treba li da ponovim rezultat? Ja mislim da ne. I biće sličan rezultat i na nekim narednim izborima kao što je bio 2016. ili kao što je bio rezultat 2020. godine, zato što sve što je god urađeno od 2012. godine naovamo bilo je u isključivom interesu građana, ne tajkuna, ne predsednika Fiskalnog saveta, ne krađe

i to svaki put kažu na izborima. Siguran sam da i ovog puta na bilo kojim sledećim izborima znaće i oceniće svakog lopova kaznom, a to je da ne mogu da preskoče cenzus, kao što nisu ni mogli unazad nekoliko izbora. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Veroljubu Arsiću.Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite. Hvala, potpredsednice.Uvaženi građani, poštovane kolege, poštovani predstavnici Vlade, sve češće u ovom uvaženom domu je tema rasprava o raznoraznim međunarodnim sporazumima ili ugovorima. Izgleda to ponekad protokolarno i možda nekada malo formalistički, ali ako dublje sagledate stvari i ako sve to analitički pogledate, shvatićete da stvari ne stoje baš tako.Iz

reguliše gotovo svaku oblast života, a to je posledica pre svega razvoja Srbije i potrebe da se u jednom takvom postupku te oblasti uređuju. Pa je tako u pitanju socijalna sigurnost u ovom sporazumu sa Kvebekom, naučno-tehnološki razvoj kada je u pitanju sporazum sa SAD i zaštita bilja i zaštita bilja kada je u pitanju sporazum sa Ruskom Federacijom, ali to je mnogo više od zaštite bilja, to je stvaranje ozbiljnih preduslova za razvoj trgovine sa Ruskom Federacijom.Međutim, postavlja se jedno pitanje – šta mislite da li ima potrebe bilo šta uređivati u društvu koje se ne razvija? Ovo je, naravno, retoričko pitanje, ne morate dati odgovor na njega, ali činjenica je da nemate šta uređivati u društvima koja ne napreduju. Samo društva koja se razvijaju i koja napreduju imaju stalnu potrebu uređivanja mnogih oblasti života. I samo društva koja ozbiljno napreduju imaju potrebu uspostavljanja odnosa zasnovanih na ovakvim sporazumima sa nekim drugim društvima i nekim drugim državama. To je ujedno, verovatno, drugi zaključak koji se nameće kada su u pitanju ova tri sporazuma. A taj drugi je, shvatili ste, zaključak da je Srbija danas zemlja sa ozbiljnim razvojem međunarodnih odnosa i ozbiljnim ugledom u inostranstvu i ta dva zaključka su i te kako povezana.Znači, Srbija u ozbiljnom razvoju i Srbija sa ozbiljnim međunarodnim ugledom u svetu. Tim pre dobija na težini kada znate da su ovi sporazumi sa važnim zemljama kao što su SAD i Ruska Federacija. Ni malo formalno i ni malo protokolarno.

jer Srbija ima ozbiljan uspeh u oblasti infrastrukture i u oblasti nekih drugih političkih dešavanja na Balkanu.Ali, da bismo to bolje sagledali, hajde da to poredimo sa nekim ranijim periodom. Da li uopšte možemo porediti ovo i govoriti o razvoju Srbije u nekom ranijem periodu koga se većina Srbije najradije ne bi ni sećala? Da li možemo uopšte govoriti o razvoju ili samo pukom preživljavanju ove zemlje i o kakvom međunarodnom ugledu u Srbiji možemo govoriti kada je u pitanju period do do 2012. godine, 2014. ako ćete i do 2016. godine kada je celu severnu pokrajinu srpsku vodila današnja opozicija? Najradije bi zaboravili. Danas ti isti ljudi, nažalost, planiraju da vode ovu zemlju iznova.Dobro je da poredimo to sa politikama koje vodi današnji predsednik države i današnja Vlada i da izvedemo zaključak. Lako ćete dragi građani izvući zaključak iz svega što sam rekao ja i što su rekle moje kolege, lako ćete izvući zaključak da ćemo mi u danu za glasanje podržati ove sporazume, jer oni simbolički, osim toga što uređuju određene oblasti života znače i podršku politici razvoja Srbije i politici jačanja njenog međunarodnog ugleda na čijem čelu i na čijem vrhu svakako stoji današnji predsednik države.Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Milimiru Vujadinoviću.Reč ima narodni poslanik Miloš Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas na dnevnom redu imamo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD i potvrđivanje Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Srbije i Kvebeka, dakle, tri veoma važna sporazuma koji su plod pregovora između Srbije i navedenih zemalja.Cilj sporazuma sa Ruskom Federacijom podrazumeva olakšanje procedura prilikom izvoza iz Srbije, bolje izvozne šanse i prilike da naši izvoznici plasiraju svoje proizvode na tržište Ruske Federacije, što će svakako obezbediti veći profit našim proizvođačima i izvoznicima, pre svega voća, povrća, ali i proizvoda biljnog porekla.Cilj

SAD.Cilj Srbije je svakako, da se odmah razumemo, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ali ćemo u skladu sa šest definisanih prioriteta državne politike, koju je definisao i proklamovao predsednik Aleksandar Vučić, nastaviti da vodimo jednu suverenu, slobodnu i nezavisnu politiku i da uspostavljamo još bolje odnose sa našim prijateljima i strateškim partnerima svuda u svetu. Tu, pre svega, mislim na Narodnu Republiku Kinu i na Rusku Federaciju, ali ćemo se truditi da u narednom periodu i u budućnosti da gradimo i da popravljamo odnose i sa SAD, jer smatram da jer smatram da je to važno i uspeli smo, upravo nakon Vašingtonskog sporazuma, da dovedemo u Srbiju Američku razvojnu korporaciju i da omogućimo građanima Srbije ono što zaista zaslužuju, a to je bolji životni standard i otvaranje novih radnih mesta.Siguran sam da Američka razvojna korporacija ne bi dolazila u Srbiju da nisu sigurni u političku stabilnost i u ekonomsku stabilnost Republike Srbije.Videli ste, dame i gospodo narodni poslanici, a videli su to i građani Republike Srbije, koliko je važno voditi jednu ozbiljnu i odgovornu spoljnu politiku i koliko je važno raditi na jačanju međunarodnog ugleda Republike Srbije i na istoku i na zapadu, što upravo i radi i čini SNS svakodnevno od 2012. godine.Zahvaljujući upravo takvoj politici koju vodi SNS i zahvaljujući naporima predsednika Aleksandra Vučića, mi smo tokom 2019. godine imali najviše direktnih stranih investicija u odnosu na čitav region.Podsetiću građane Srbije da je 2019. godine u Srbiju stiglo 3,6 milijardi evra direktnih stranih investicija i da smo pored globalne krize uspeli da i u 2020. godini održimo takav trend i da u Srbiju pristigne 2,9 milijardi 2,9 milijardi evra direktnih stranih investicija.Upravo je to jedan od razloga zašto smo uspeli da stopu nezaposlenosti u Srbiji svedemo ispod 10%, što je istorijski minimum i što je tri puta manje u odnosu na period do 2012. godine, kada su ovom zemljom upravljali ovi rasipnici iz Demokratske stranke i iz stranaka bivšeg režima.Dakle, politika koju vodi SNS na najdirektniji način usredsređena je na svakog pojedinca i na svakog čoveka u Srbiji.Kada govorimo o odnosima Srbije i Rusije, zahvalni smo na podršci koju imamo pred međunarodnim institucijama, što se tiče borbe za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, što se tiče borbe za očuvanje naših vitalnih državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, ali i na ekonomskom planu dosta dobro sarađujemo. Moram da istaknem realizaciju važnih, pre svega infrastrukturnih projekata i tu hoću da istaknem izgradnju pruge između Novog Sada i Stare Pazove.Isto tako, mislim da je dobra prilika da se istakne i realizacija izgradnje gasovoda kroz Srbiju, dakle, između Mađarke i Bugarske granice, kao i projekat koji će se realizovati, a to je Balkanski tok, čiji je deo Republika Srbija, jer je taj projekat važan za ekonomsku stabilnost, važan je i za energetsku bezbednost, ali je izuzetno važan i za nacionalnu bezbednost Republike Srbije. Samim tim, koristan je za sve građane naše zemlje.Srbija zemlje.Srbija ne krije i ne treba da krije da smo zahvalni i našim partnerima na međunarodnoj sceni zbog pomoći i podrške koju smo dobili tokom borbe protiv pandemije korona virusa, jer smo na taj način, upravo kroz vođenje ozbiljne i odgovorne spoljne politike, uspeli da obezbedimo sve što je bilo neophodno za građane građane Republike Srbije, za potrebe naše države, ali ne samo to, bili smo solidarni. Uspeli smo da pomognemo svima koji su imali potrebe da dobiju vakcine u regionu i pokazali smo ono što smo oduvek i bili, a to je da su Srbi jedan zaista solidaran i veliki narod.E, sad, posle svega što sam rekao, zamislite, poštovani građani Republike Srbije da Srbijom upravljaju oni koji su ovom zemljom upravljali do 2012. godine i koji svakodnevno vode kampanju i protiv investicija koje dolaze iz Narodne Republike Kine, koji svakodnevno vode kampanju i protiv saradnje između Republike Srbije i Ruske Federacije, koji su vodili besomučnu kampanju protiv potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, samim tim i protiv investicija koje dolaze iz SAD.Zamislite SAD.Zamislite da oni upravljaju ovom zemljom, da li bi građani Bora i Smedereva danas imali posao? Da li bismo uspeli da obezbedimo dovoljan broj vakcina i sve što je bilo potrebno za potrebe naše države i naših građana?Ne smem ni da zamislim šta bi sve bilo po pitanjima koji se odnose na važne državne i nacionalne interese Republike Srbije u međunarodnim institucijama. Siguran sam da od tih projekata koji su važni, pre svega, infrastrukturnih projekata ne bi bilo ništa, a pitanje je i da li bismo uspeli da smo vodili politiku kakvu su oni vodili do 2012. godine, da realizujemo priču o izgradnji fabrike za proizvodnju vakcina na Institutu „Torlak“, koja neće biti važna samo za građane Republike Srbije, već i za čitav region.Nego, njih je uvek baš bilo briga i za „Torlak“ i za srpske državne i nacionalne interese. To je najbolje dokazao kroz svoje političko delovanje Vuk Jeremić, koji je postavio ono katastrofalno pitanje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i naneo nam najveću štetu po pitanju Kosova i Metohije, jer za vreme dok se on bavio politikom u Srbiji, uspostavljena je granica između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku, težište pregovora iz UN o KiM je izmešteno na teren EU. To mene, iskren da budem, i ne čudi, jer je sve to rađeno za vreme predsedničkog mandata Borisa Tadića, koji je išao ponosno na hrvatsku radio-televiziju da govori kako uopšte nije ponosan na to što je predsednik Republike Srbije, jer to su ljudi, ta ekipa politikanata oko Đilasa, Jeremića i Tadića koja uopšte nema nikakvu ideologiju, a jedini interes im je novac.Što se spoljne politike tiče, njih interesuje jedino pitanje Hong Konga, ali ne u političkom kontekstu, već u odnosu na to ko ima više uticaja u Hong Kongu, da li je to Dragan Đilas ili Vuk Jeremić, u odnosu na broj tajnih računa koje tamo poseduju, a gde se nalazi novac građana Republike Srbije.Podsetiću Srbije.Podsetiću građane Srbije da je Vuk Jeremić bio centralna politička figura koruptivnog skandala i to sa svojim partnerima Patrikom Hoom i Emiliom Lozojom i to u trenucima dok je obavljao izuzetno važnu funkciju funkciju u UN i na taj način je uspeo neverovatno da našteti ugledu Republike Srbije.Podsetiću građane Srbije i na razgovor između Vuka Jeremića, kao ministra spoljnih poslova Republike Srbije sa Milanom Roćinom, ministrom spoljnih poslova Ne mogu da citiram delove tog njihovog razgovora iz pristojnosti prema ovom visokom domu i prema građanima Republike Srbije. Ali, taj njihov telefonski razgovor najbolje ilustruje kakav je njihov odnos, odnosno kakav je odnos Vuka Jeremića prema Srbiji i prema srpskim nacionalnim interesima.Nego, da ne trošim više reči na njih. Jednostavno, sve čega su se dotakli da je imalo veze sa srpskim nacionalnim interesima, sve su jednostavno uspeli da unište.Za kraj, hoću samo da spomenem, u duhu današnje teme, da me izuzetno raduje dobra saradnja sa našim međunarodnim partnerima u vezi jačanja i opremanja naših oružanih snaga, u vezi jačanja kapaciteta i opremljenosti srpske vojske. Srbija je danas ekonomski snažna da možemo da jačamo i da opremamo srpsku vojsku.Naše vazduhoplovne snage ojačane su novim avionima MiG-29, novim bespilotnim letelicama, dronovima, naše naše snage protivvazdušne odbrane ojačane su novim raketnim protivvazudšnim sistemima, pancir, i mislim da nema čoveka u Srbiji koji nije srećan i zadovoljan kada vidi snažnu i opremljenu srpsku vojsku, što su građani Srbije relativno skoro imali priliku da vide na vojnoj vežbi „Odgovor 21“.Snažna srpska vojska u svakom slučaju biće garant mira i stabilnosti u regionu, ali i snažan faktor odvraćanja za svakoga ko bilo kada pomisli da može na bilo koji način da ugrozi srpske nacionalne interese.Podsetiću građane Srbije da je snaženje srpske vojske započeto od 2012. godine kada na čelo Ministarstva odbrane dolazi predsednik Aleksandar Vučić, jer je taj čovek upravo radio sve suprotno od onoga što je radio Zdravko Ponoš, što je radio Dragan Šutanovac, a on su išli ka tome da sistemski potpuno unište i unize srpsku vojsku i to su radili u tri faze i došli su do kraja prve faze.Ja ću takođe da podsetim građane Srbije da te 2012. godine, na kraju te njihove prve faze, Srbija nije imala i srpska vojska nije imala jedan avion koji je mogao da poleti.

čuva nebo i štiti nebo iznad Srbije. To bi verovatno bila neka članica NATO saveza, a onda bi u trećoj fazi krenuli u kampanju da se obraćaju građanima Srbije i da govore kako ta sredstva mogu da se utroše na mnogo pametniji način, ali da je neophodno da Srbija ponizno pristupi NATO savezu.Zato su im građani zbog takve izdajničke politike 2012. godine konačno rekli dosta i tek od 2012. godine, sa dolaskom na vlast Aleksandra Vučića i SNS, Srbija kreće da vodi nezavisnu, suverenu i slobodnu politiku. Krećemo da jačamo našu vojsku i danas Srbija ima svoje snage i danas Srbija suvereno štiti nebo iznad Srbije i nikome ništa ne dugujemo i nikome ništa ne moramo da plaćamo.Najbolji smo i nastavićemo da jačamo naše kapaciteta i u oblasti zdravstva, nastavićemo da jačamo našu ekonomiju i najbolji smo i upravo iz tog razloga smo najbolji u procesu i u postupku vakcinacije i kolektivne imunizacije naših građana, zato smo najbolji danas u Evropi što se tiče ekonomskog rasta i nastavićemo, siguran sam,

predloge zakona i sporazume koji su danas na dnevnom redu, jer smatram da su korisni za građane Republike Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Milošu Terziću.Reč ima narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić. Izvolite. Poštovana potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovana gospođo ministarko Tepavčević, poštovani predstavnici Ministarstva prosvete, gospodin Ružić, koji momentalno ne, a i vi saradniče njegov, dozvolite na početku na početku da izrazim veliko zadovoljstvo saradnjom Odbora za prosvetu, nauku i kulturu sa Ministarstvom prosvete, kulture i tehnološkog razvoja, ne samo na području vaspitanja i obrazovanja, nego i nauke zahvaljujući državnom sekretaru gospođi Dukić Mijatović.Isto tako, gospođo ministarko Tepavčević, prenesite kriznom štabu zahvalnost poslanika za sve ono što je krizni štab učinio u pogledu zdravlja naših građana, ne samo u našoj zemlji, nego i u okruženju i nadam se da će u budućnosti isto tako se nastaviti na lečenju naših građana.Dozvolite da pređem na ove sporazume. Ovaj sporazum, kada je u pitanju sa Rusijom, mogu da kažem da je u obostranom interesu dve bratske i prijateljske zemlje, kako Rusije tako i Srbije.Dozvolite da kažem kako je došlo do ovih sporazuma i da se osvrnem malo na istorijski razvoj prijateljskih odnosa između Rusije i Srbije s jedne strane, a s druge strane između SAD i naše zemlje.To prijateljstvo građana sa Rusijom građeno vekovima u kulturnom, istorijskom, duhovnom i antifašističkim vezama.

dajući veliki doprinos razvoju nauke, univerziteta, baleta, opere, arhitekture, heraldike, pa i stripa i na drugim područjima, kao nauke, tako i

i srpskog patrijarha Varnave otvoren 1933. Ruski dom u Beogradu. To je najstariji kulturni centar u Beogradu. Poštovani narodni poslanici, ovo je veoma važno što ću sada da kažem i da napomenem. U svetu postoji preko 60 ruskih domova, ali je samo beogradski Ruski dom namenjen druženju Rusa i Srba.Neke Srba.Neke najlepše zgrade i kuće, da ih ne nabrajam, u Beogradu projektovali su upravo ruski arhitekti. Do 1925. godine u Kraljevini SHS funkcionisalo je 17 ruskih škola.Srbi i Rusi, kao dva naroda, nikada nisu bili u ratnom sukobu. To posebno podvlačim. Naprotiv, mnogi Srbi, prateći putokaz pravoslavne vere, bežali su od unijaćenja i u 18. veku naselili dve oblasti u Carskoj Rusiji – Novoserbija i Slavenoserbiju.Nadalje, Rusija je bila jedini, jedini spoljnopolitički saveznik Srbije od 1804. do 1813. godine za vreme Prvog srpskog ustanka.Naš srpski,

Aleksandar Karađorđević tražio je savet od ruskog cara Nikolaja II Romanova, a on mu je poslao čuveni odgovor, citiram: „Rusija ni u kom slučaju neće ostaviti Srbiju“, završen citat.Uloga Rusije u Drugom svetskom ratu bila je nemerljiva. Preko 26 miliona Rusa dalo je živote za oslobođenje od fašizma, koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Za slobodu Beograda, kako znate, Rusija je dala preko hiljadu života. Srbi i Rusi su narod istog korena, iste krvi, iste vere, skoro istog pisma, skoro istog jezika, i to nas dodatno povezuje i učvršćuje.Poštovani učvršćuje.Poštovani narodni poslanici, veliki Dositej Obradović bio je izvor pokušaja da se pokrene duhovni život u jednom srednjeevropskom, prozapadnom pravcu. Dositej je zapadnjak, kako znate, govorio je više zapadnih jezika, divio se Engleskoj kulturi. Dositej je tvrdio da su Engleskinje najbolje žene na svetu, ali čim je prešao u Srbiju, nakon što ga je Karađorđe pozvao, koji je bio kako znate sklon Austriji, kazao je, citiram: „Karađorđe, okreni se Rusiji“, završen citat.Poštovani građani Republike Srbije i poštovani narodni poslanici, ako bi se iz svetskog slikarstva uklonilo rusko slikarstvo svet bi potamneo,

zanemeo.Poštovani narodni poslanici, idemo sad drugu stranu medalje. I Srbi su dali ogroman doprinos ruskoj državi, posebno naglašavam Srbi su udarali temelje modernoj ruskoj državi. Kad to kažem, daću tri primera.Prvo,

i udario je granicu između Kineza i Rusa i niko je kasnije nije korigovao, čini mi se, tek za vreme Putina nešto su je malo korigovali i i time je udarao temelje ruskoj državi modernoj, naravno.General grof Mihajlo Miloradović osnovao je Rusku obaveštajnu službu i bio najzaslužniji u odbrani Moskve od Napoleona 1812. godine. Od 30 generala u odbrani Moskve, 10 generala su bili Srbi u Borodinskoj bici i upravo general Miloradović je spasio Moskvu od Napoleona i time udarao temelje modernoj ruskoj državi.Treći primer, ima ih više ali dozvolite samo još jedan, i Srbin, Hercegovac, kao i ova dvojica, Marko Vojinović bio je osnivač i prvi general ruske crnomorske flote, verovali ili ne ali to je istina, i time udarao temelje savremene ruske države.Tu saradnju, poštovani narodni poslanici, unapredio je i doveo do najvišeg nivoa danas predsednik Aleksandar Vučić i Vladimir Vladimirovič Putin u svim oblastima društvenog i privrednog života.Ja ću biti, kao što znate, vrlo konkretan pa ću dati primere.Predsednik Aleksandar Vučić je uspeo da vrati 166. list Miroslavljevog jevanđelja nakon 175 godina. Je li tačno, narodni poslanici? Dabome da je tačno.Drugo, zahvaljujući naporima našeg predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina Rusi su pridoneli izgradnji hrama, uveliko pridoneli izgradnji hrama Sv. Save na Vračaru, najvećem pravoslavnom spomeniku na svetu. Je li tako, poštovani građani Republike Srbije? Dabome da je tako.Idemo dalje, Rus, Rukavišnjikov je autor spomenika Stefanu Nemanji tvorcu srednjevekovne srpske države. Je li tako narodni poslanici? Dabome da je tako.Ovo mi je posebno drago da slušaju naši politički protivnici, pogotovo deo univerzitetskih profesora koji nas svakodnevno kritikuju bez ikakvog razloga ovih dana a ja ih sad pitam, neka odgovore na ova pitanja.Idemo dalje, Srbi zahvaljujući naporima predsednika Vučića nisu uveli sankcije Rusiji. Je li tačno poštovani narodni poslanici? Dabome da je tačno.Idemo dalje, Rusi su sprečili u Savetu bezbednosti UN, zahvaljujući našem predsedniku i saradnji sa Rusima, da se Srbi proglase za genocidan narod. Je li tačno da su sprečili? Dabome da je tačno.Idemo dalje, Rusi su sprečili da Kosovo bude članica Unesko-a, zahvaljujući saradnji našeg predsednika i predsednika Rusije, Vladimira Vladimiroviča Putina.Uvaženi narodni poslanici imam ja mnogo još primera, ali zbog vremena, dozvolite da pređem na saradnju između Srbije i SAD.U odnosima Srbije i Amerike bilo je svetlih trenutaka, ali je bilo i određenih padova.

koje su kreirane poslednjih godina 20. veka, ne samo kreirane, nego nažalost i činjene neke.Veliki doprinos saradnje dveju zemalja dale su dva srpska, a svetska naučnika, Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, o kojima ja neću govoriti jer je kolega Rističević šire o tome govorio na početku današnjeg dana.Koliko su se poštovale pokazuje i podatak da se 28. jula 1918. godine na Beloj kući vijorila i srpska zastava. Taj datum treba obeležavati kako u Vašingtonu, tako i u Beogradu svake godine, ja verujem da ćemo vrlo brzo naći zajednički jezik sa Amerikancima i da ćemo to u budućnosti činiti.Naši odnosi za vreme Kraljevine Srbije tokom Prvog svetskog rata bili su prijateljski, kako znate, i bili su saveznički. SAD bile su prve od vodećih sila koje su podržale ideju stvaranja jugoslovenske države, ali, podvlačim ali, dame i gospodo, bile su među prvima koje su razbile tu Jugoslaviju, Jugoslaviju, SAD.Poštovani narodni poslanici, Srbija je u pogledu aktuelnih odnosa opredeljena da se o otvorenim pitanjima pristupa na diplomatski i konstruktivan način, vodeći računa o široj stabilnosti ne samo regiona, nego i Evrope.Srbija je spremna za jačanje bilateralnih odnosa sa SAD, što dokazuje se poslednjih meseci i godina, jer jedino ovakav pristup dovešće do toga da saradnja ima pozitivnu dinamiku. Ja sam uveren da će ta dinamika biti u uzlaznoj liniji.SAD

da prevaziđe negativni odnos prema Srbiji koji je pokazala krajem 20. veka kako bi naši odnosi bili podignuti na zavidan nivo. Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem znatno unapređuje te odnose, a uveren sam da će ti odnosi u budućnosti sa novom administracijom biti bolji.Poštovani narodni poslanici, na kraju, dozvolite da ipak ovo kažem. Evo, juče se ponovo oglasio oglasio kandidat za predsednika države, kako to kažu, Dragan Đilas, u narodu znani kao „Điki mafija“. Ovakav kakav je Đilas, zlo i prevarant, naroda i države, da se nikada više ne ponovi Srbiji, a govorili smo ovih dana kakav je on zlo kako za naciju, tako i za državu u

celini.Dozvolite da kažem da je Verica Barać u potpunosti raskrinkala spregu kriminala, korupcije, izvršne vlasti, sudske vlasti, tajkuna, tajnih službi i tokova novca za vreme Đilasovog režima, kao i način na koji je Dragan Đilas kao gradonačelnik Beograda sticao bogatstvo, nameštenim državnim tenderima za privatne firme svojih partijskih drugova i svojih lično.Zaista prozivam Tužilaštvo Republike Srbije da uzme konačno da počne raditi svoj posao.Verica Barać je govorila o kontroli medija koju je vršio Đilas i Jeremić.

kojim su se Đilas i njegovi saradnici obogatili na račun građana Republike Srbije.Snimci su jednostavno nestajali, verovali ili ne jedan za drugim, kako bi se sve to zataškalo.Verica Barać je rekla, citiram njene reči - ovde je dozvoljeno da gradonačelnik Đilas ima privatne firme koje se bave medijima, ovo je tačno za Đilasa i Šafera, rekla je Verica Barać, to je bezobrazluk i cinizam, stalno posluje sa budžetom, toliko su sposobni na tržištu da stalno posluju sa budžetom, završen citat.Da li vam uvaženi narodni poslanici sada jasno otkuda Đilasu 619 miliona i vama poštovani građani Republike Srbije? Ponovo prozivam tužilaštvo da konačno se počne baviti svojim poslom.Verica Barać je govorila kako su mediji u Srbiji bili zarobljeni preko Dragana

Đilas i Šafer, kupuju minute unapred, to gospodin Rističević govori ovde svakodnevno u Skupštini, to rade i danas, plaćaju avansno i time jako utiču na medije, vršili su kontrolu dnevnih novina kupovinom prostora u medijima i cenzuru novina, završen citat.Ko to poštovani građani vrši cenzuru? I danas su mediji pod njegovom kontrolom gori nego za vreme Gebelsa.Evo kako je, poštovani građani, videli ste izgledalo novinarstvo za vreme Dragana Đilasa, u narodu znanom kao Điki mafija. Bilo, a ne ponovilo se. Hvala.

Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas su pred nama tri zakona o potvrđivanju sporazuma.

bilja.Ugovor sa Vladom Kvebeka je od značaja za državljane Republike Srbije koji žive i rade u kanadskoj pokrajini Kvebek s obzirom na to da Kvebek ima poseban penzijski plan koji se razlikuje od kanadskog. Potvrđivanje ovog sporazuma je važno jer će se time građanima Republike Srbije koji žive u Kvebeku omogućiti da ostvare svoja prava iz oblasti i penzijskog i invalidskog osiguranja, ali i s druge strane je važno za Republiku Srbiju, s obzirom na to da on doprinosi i daljem razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje u svim oblastima.Kada pričamo o saradnji i prijateljskim odnosima Srbije, važno je napomenuti da ovo nisu prvi sporazumi o kojima ovde pričamo i koje potvrđujemo. Kao što vidimo i kao što smo bili bili svedoci više puta da vidimo, Srbija danas ima prijatelje svuda u svetu i sarađujemo i sa jedne strane istokom i sa zapadom. Upravo zbog ovakvog mudrog načina vođenja spoljne politike Aleksandra Vučića mi smo i uspeli da u ovom periodu koji je specifičan zbog korona virusa budemo uspešni.Ova globalna situacija koja je izazvana pandemijom korona virusa utiče na apsolutno sve. Republika Srbija je od samog početka pokazala da se bori sa jedne strane za živote građana Republike Srbije, ali s druge strane za likvidnost privrednih subjekata. To je jedna kontinuirana borba koju mi nastavljamo i danas. Mi čuvamo živote, ekonomiju i privredu, ali ne smemo da zaboravimo da je ovo borba koju mi vodimo na dva fronta. S jedne strane je borba na ekonomskom planu, a s druge strane je borba na zdravstvenom planu.Kada je u pitanju zdravstvena borba važno je napomenuti da smo u prethodnom periodu uložili ogroman napor da obezbedimo upravo ono što nema cenu, a to je zdravlje. Zato i postoje nikada veća ulaganja u ceo zdravstveni sistem, u zdravstvenu strukturu i zdravstveni sektor generalno. Otvorili smo dve kovid bolnice. Jedna kovid bolnica je u Batajnici, druga u Kruševcu i treba podsetiti da je za treću bolnicu postavljen kamen temeljac u Novom Sadu, a završetak radova se očekuje negde najkasnije do 1. septembra. Sa 600 ležajeva ova bolnica će imati veliki značaj, ne samo za Novosađane, već i za sve građane Republike Srbije koji žive u tom delu Republike Srbije.Naravno izgradnja kovid bolnica nisu važne samo za ovaj period, za period kada traje korona virus, već su važne i kada se pandemija završi, odnosno biće od značaja i posle.Važno posle.Važno je pomenuti da je otvoren pogon za pravljenje vakcina na Torlaku, a naš dugoročni cilj, kao što je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio jeste da od Torlaka napravimo jednu od najboljih fabrika u Evropi. To što ćemo da imamo i naše vakcine značiće i dodatno će unaprediti i proces vakcinacije u Srbiji, a upravo od brzine vakcinacije i uspešnosti vakcinacije zavisi i brzina ekonomskog oporavka, ali i napretka Republike Srbije.Mi smo uvideli značaj ulaganja u zdravstvo. Bili smo sa jedne strane dovoljno i ekonomski i finansijski sposobni da sve to sprovedemo. Sada sam podsetio samo na neke od investicija u zdravstvu u periodu trajanja korona virusa, ali mi ne smemo da zaboravimo na one i ona ona ulaganja koja su bila u onom prethodnom periodu. Ministar Siniša Mali je u jednom od svojih prethodnih izlaganja rekao da je 2019. godine ulaganja u zdravstvo su bila 289 milijardi dinara, su bila 289 milijardi dinara, a 2021. godine, ove godine, ulaganja su u zdravstvo 417,7 milijardi dinara. To je za nekih oko milijardu evra više nego 2019. godine.Šta nam ovo govori? Govori da je Vlada Republike Srbije i ranije značajno ulagala u zdravstvo. Međutim, prepoznala je taj značaj dodatnog ulaganja u zdravstvo i sada i sada je uložila tih nekih milijardu evra više.Jasno više.Jasno je da korona virus ne zna za granice i zato mi ne smemo da gledamo na granice kada je u pitanju pandemija. Mi smo pokazali dobrosusedski odnos. Svi se sećamo da je predsednik Aleksandar Vučić u ime svih nas donirao, odnosno poklonio vakcine našim komšijama. Ujedno smo i otvorili granice za vakcinacije ljudi iz regiona. Mi smo svesni da ukoliko se ceo region razvija i ukoliko ceo region napreduje da će i Srbija samim tim jače i bolje napredovati. Zato je važno da se kao region, a ne samo kao Srbija svi zajedno izborimo sa pandemijom.Smatram da je važno zbog građana Republike Srbije da podsetim na naše napore u ovom periodu da pomognemo. Građani Republike Srbije su videli i vide da Srbija misli na njih kada je teško, a i osećaju da je Srbija država u kojoj žive država koja je jaka i stabilna.Neizvesnost koja vlada u celom svetu stvara nove ekonomske i finansijske izazove i razumemo da je neophodan nastavak mera podrške, a upravo taj nastavak mera omogućava ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica pandemije i povećava likvidnost privredih subjekata, što smo pomenuli kao jedan od delova te ekonomske borbe.Ovim se sprečava i zatvaranje fabrika, ali i masovni otkazi, kao što je slučaj negde u svetu, ali i sa druge strane ovim se pripremamo za onaj život posle korone. Ono što je važno pomenuti jeste da građani Republike Srbije danas imaju mogućnost da se prijave za onih 30 plus 30 evra pomoći od države. Prvo su mogli da se prijave preko portala eUprave. Međutim, baš od danas mogu da se prijave i putem kol centra, s obzirom na to da je rad kol centra počeo da radi danas.Treba danas.Treba istaći radi građana Republike Srbije da je predsednik Aleksandar Vučić jutros najavio i jednu dodatnu pomoć građanima, a to je pomoć u iznosu od tri hiljade dinara svim građanima koji imaju više od 16 godina i koji se vakcinišu do 31. maja. Predsednik Republike Srbije i Vlada Republike Srbije savesno i odgovorno vode računa o građanima Republike Srbije, o privredi, o zdravstvu. Rade na ublažavanju negativnih posledica korona virusa i olakšavanju poslovnog funkcionisanja u ovom specifičnom okruženju.Srbija je pokazala da može da se izbori da bude jedna od najboljih zemalja kada je u pitanju borba protiv korone. Mi želimo uspešnu Srbiju, Srbiju koja je pobednik, koja će biti vodeća u Evropi i kada se završi pandemija.U danu za glasanje ću podržati sve predloge zakona, predloge zakona o potvrđivanju sporazuma i ovog jednog ugovora i pozivam sve koleginice i kolege narodne poslanike iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu da urade isto, jer se potvrđivanjem ovih zakona i sporazuma unapređuje međunarodna saradnja, a samim tim i Srbija napreduje. Hvala. Hvala.